Отже, колеги, готові до реєстрації? Ще підходять народні депутати.

і Олександра Миколайовича Черненка. Привітаємо наших колег. Колеги, ми всі добре пам'ятаємо цей день у 2014 році. Рівно 5 років тому, 26 лютого, у Сімферополі відбувся масовий мітинг українців та кримських татар на підтримку цілісності України. На мітинг зібралися наші українці, кримські татари, побратими з усього Криму. Тоді, коли Путін брехав, що Крим хоче у Росію, кримськотатарський народ, для якого Крим є Батьківщиною, рідною землею, гучно заявив на весь світ, що Крим – це Україна, і вони будуть протистояти російській окупації півострова. Цей день назавжди увійшов в історію України як День кримськотатарського опору російській окупації, який ми відзначаємо на державному рівні. У цей день ми з повагою і шаною згадуємо хоробрих синів кримськотатарського народу – в'язнів Москви. Ми обов'язково їх звільнимо з московської неволі разом з усіма українцями – полоненими Кремля. Щиро дякуємо нашим кримськотатарським побратимам! Разом ми – сила. Разом переможемо ворога та повернемо Крим. Крим – це Україна. Подякуємо і висловимо підтримку нашим побратимам – кримським татарам. що ми сьогодні розпочинаємо день з блоку питань безпеки і оборони. Але ключовим законопроектом, який цього тижня ми маємо почати розглядати, це Закон про державну мову, про українську мову. І це ключовий законопроект, який маємо розпочати цього тижня, але сьогодні ми розпочинаємо з блоку питань безпеки і оборони. І хочу наголосити, поміж них є надзвичайно важливі закони, зокрема проект Закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

жодного разу, наголошую, жодного разу такого не було, щоб Верховна Рада не виконала свій обов'язок і не проголосувала за продовження перебування збройних сил інших держав на території України. І я впевнений, що сьогодні український парламент ще раз проявить свою відповідальність, державницьке мислення, що ми будемо пам'ятати про те, що країна у війні, і ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати наших воїнів, і спільно проголосуємо блок безпеки і оборони. Зараз згідно Регламенту я оголошую 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій і груп. І я прошу, колеги, провести запис на виступи від фракцій і груп. Будь ласка, прошу провести запис.

До слова запрошується Тимошенко Юлія Володимирівна.

Шановні друзі! Я хочу зараз звернутися до напівпустої зали з речами, які є екстраординарними. Я також хочу звернутися до всіх засобів масової інформації, до міжнародних представництв, які працюють в Україні, до всього народу України. Ви знаєте, що вчора відбулася екстраординарна подія. Журналісти-розслідувачі, які 2 роки спостерігали за тим, як Президент і його оточення торгують на крові, вчора випустили обширний доказовий матеріал, який доводить, що через "Ленінську кузню" діючого Президента проводилися оборудки по завозу в Україну контрабандно

по цінам в 2-4 рази дорожче, ніж навіть вони закуповували. І ці зіпсовані запасні частини з країни-агресора постачалися для українських оборонних заводів і використовувалися для того, щоб їх ставити в нашу українську воєнну техніку, чим підривалася обороноздатність країни, руйнувалися санкції, які застосовані проти Російської Федерації, і саме головне, що на чолі всієї цієї піраміди стояв Президент України. Крім того, з ним разом в цих оборудках приймали участь пан Гладковський, який очолює сьогодні по суті "Укроборонпром", також його син, друзі сина, і все це задокументовано повністю. Є документи, які пред'явлені журналістами-розслідувачами, є все. Це говорить про те, що торгівля на крові, заробляння мільярдів гривень на горі українського народу; це говорить про те, що Президент, якщо щось говорить про патріотизм, це є фейк, а насправді він нищить Україну. що саме те, що було зроблено, і те, що журналістами-розслідувачами оприлюднено, воно підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України – це державна зрада. Державна зрада, умисно вчинена громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній безпеці України. По суті, це сприяння ворогу, знищення української армії, …це сприяння країні-окупанту в захопленні нашої країни і це абсолютно підсудна справа. Ми оголошуємо, що разом з іншими фракціями, які підтримують, ми починаємо процедуру імпічменту Президента. І ми звертаємося до всіх, без виключення, депутатів, які мають честь і совість для того, щоб поставити на місце всі ті організовані злочинні угрупування. Слава Україні!

Шановні колеги, п'ять років тому, 26 лютого 2014 року, саме в ці хвилини тисячі і тисячі людей зібрались за закликами Меджлісу кримськотатарського народу у Сімферополі на площі перед Верховною Радою Криму. Ще тисячі людей з усіх куточків Криму стікалися до Сімферополя, кримські татари, а разом з ними їхні сусіди - етнічні українці, люди інших національностей вийшли на захист територіальної цілісності України. Проти них під виглядом так званого "народного ополчения Криму" Кремль вивів військових із приватних військових компаній. Тоді, 5 років тому, мітингувальники досягли своєї цілі, вони чітко заявили, що Крим – це Україна, та не дали можливості Москві обрати бажану для них гламурну картинку, яка би мала свідчити, що нібито Крим добровільно попросився до Росії. Саме завдяки мітингувальникам 26 лютого 2014 року, які зірвали плани Москви, Путін був змушений ввести російські війська на очах всього світу. На сьогодні окупаційна влада не припиняє здійснювати репресії проти проукраїнських та кримськотатарських активістів. Нині відомо про 17 зниклих безвісті, 12 загиблих, 39 політв'язнів, 10 з яких вже засуджено. Країна-агресор цинічно нехтує основоположними права і свободами людини та міжнародним правом. Дорогі колеги, я розумію, що в цьому залі зараз вирують зовсім інші відчуття. Але я хотів би буквально на хвилиночку вас усіх попросити – я це роблю дуже рідко, я хотів би, щоб ми зараз тут, які є в залі, висловили свою повагу до тих тисячів і тисячів кримських татар і українців, які 26 лютого вийшли на захист України. Я хочу, щоб ви знали, що вони і сьогодні в Криму здійснюють спротив. Я хочу, щоб ви знали, що сьогодні вранці по Сімферополю були вивішені банери з надписом: "Росія – вон, Крим – наш дім". Це роблять українські патріоти, це роблять кримські татари, етнічні українці. Я хочу, щоб в цьому залі сьогодні говорили, як ми будемо повертати Крим. Я хочу, щоб ми розуміли про те, що якщо ми зараз не змобілізуємося, якщо ми зараз не об'єднаємося в ці президентські, а потім вони можуть повторити долю Криму. Я хочу нагадати тим, хто сидів у цьому залі, 26 лютого ми були там, на площі в Сімферополі, а тут займалися зовсім іншими справами. Я хочу зараз тільки одного: я знаю, що ми будемо продовжувати боротьбу, я знаю, що ми повернемося до Криму, хто б як не хотів. Із 44 кандидатів у 14 кандидатів немає жодного слова про Крим.

Висловити повагу до тих людей, які зараз в Криму і які борються і будуть боротися, незважаючи на все. Я хочу, щоб ми всі об'єдналися задля відновлення територіальної цілісності України, задля Криму. Дякую вам за увагу. Дякую вам. І слава нашим побратимам кримським татарам і українцям, які і сьогодні борються за повернення Криму в Україну, і за те, щоб російський агресор пішов з окупованих земель. До слова від "Партії "Відродження" запрошується Бондар. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Український парламент завжди відігравав дуже рішучу роль по збереженню стабільності і гарантії безпеки України, її майбутнього. На сьогоднішній день, я думаю, що перед парламентом знову стоїть виклик. Виклик: або ми зберігаємо країну, наводимо порядок, або ця країна рухається далі по тому сценарію, в якому вона прожила 28 років: 28 років пограбування, 28 років мародерства. Ми сьогодні бачимо безпрецедентну історію, коли по всій Україні розгортається система скупки голосів через так звані "державні кошти", виділені через декілька механізмів. Механізм перший – це субсидії, які надаються і будуть видаватися два місяці через так звану "монетизацію". Нам міністр соціальної політики прямо говорить, що це – експеримент на два місяці, по суті передвиборчі, коли замість субсидій, які сьогодні отримували олігархи в кармани, їх вперше роздадуть людям в кармани напряму, але це по суті скупка голосів, бо з 1 травня ці субсидії зупиняються, піднімають тарифи на 20 відсотків на газ, на 30 відсотків на електроенергію. Друга схема – це коли на 2 місяці будуть видані так звані "додаткові пенсії". Про це прямо заявляє віце-прем'єр-міністр Розенко, який показує, що кожен місяць у березні і квітні буде роздано по 1 тисячі 200 гривень пенсіонерам України. Це пряма скупка, це фізично просто знущання над пенсіонерами, яким… своїми руками будуть продовжувати абонемент діючій владі на ще 5 років на те, щоб вони мали можливість проводити свою політику, а по суті їм дають по 1 гривні 30 копійок за кожен день перебування цієї влади надалі на 5 років. По суті ми говоримо про те, що з 1 травня, як тільки закінчиться цей "атракціон щедрості", всім, у кого є заборгованість по тарифах на сьогоднішній день більше ніж 340 гривень, субсидії скасовуються і додаткових пенсій не буде. Вибачте, но це цинізм, це знущання над людьми. Тому ми вимагаємо поставити на голосування той проект постанови, який підписали сім лідерів фракцій: про скасування тарифів і про проведення енергоаудиту тарифів в Україні. Викликати сюди міністра соціальної політики пана Реву, віце-прем'єр-міністра пана Розенка, щоб вони пояснили, що це за схеми з роздачею грошей через субсидії, з роздачею двохмісячних пенсій додаткових перед виборами і як далі буде відбуватися ситуація Ми маємо, парламент, заслухати людей, ми маємо заслухати міністрів, і ми маємо показати, що в Україні є влада, парламент розуміє, що він діє. Якщо буде продовжуватися ця скупка, це буде просто взрыв: люди вийдуть на вулиці, буде протистояння і вибори закінчаться черговими якимись заворушеннями в місті Києві. Тому давайте зупинятися, парламент має діяти. БОНДАР В.В. Парламент має діяти рішуче і зупиняти цю вакханалію. Наводимо порядок, наводимо разом і всі свідомо приймаємо рішення, ставимо проект постанови на голосування і заслуховуємо нарешті уряд, що вони роблять і де вони беруть ці кошти, щоби роздати перед виборами 2 місяці. Дякуємо. Шановний Андрій Володимирович, я думаю, що верх цинізму говорити про розгляд питань безпеки і оборони у парламенті сьогодні, коли журналісти оприлюднюють інформацію про те, що Верховний Головнокомандувач і його компашка розкрадають мільярди на армії, завозять контрабандою російське обладнання, постачають для армії, і потім наші хлопці життям платять за те, що Порошенко набиває собі кишені. Тому наша команда вимагає оголошення реальної перерви, зібрати всіх лідерів фракцій для того, щоб обговорити питання про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для оприлюднення фактів розкрадань в армії. Якщо це правда, що оприлюднили журналісти, що Президент Порошенко і його "любі друзі" розкрадають на армії, – це величезний злочин, це державна зрада, і за це Порошенка треба розстріляти, якщо це правда. Парламент мовчати не може, коли оприлюднюють документи і докази про те, що тривають масштабні розкрадання в армії. Так само тривають масштабні розкрадання в "Нафтогазі". Кожен українець платить з власної кишені за те, що Порошенко, Коболєв і ця компанія залазять у кишені до кожного пенсіонера, до кожного робочого, до кожного селянина, до кожного громадянина України, щоб виплачувати собі космічні премії. Ми зареєстрували проект постанови Верховної Ради про те, щоб голова голова "Нафтогазу" Коболєв і його правління, його заступники вернули до державного бюджету 1 мільярд 400 мільйонів гривень премії, які вони собі виписали. Президент мовчить, Прем’єр мовчить, роблять вигляд, що нічого не відбувається. Аморально в країні, де мільйони людей злиденні, де більше 40 процентів громадян живуть на мінімальну зарплату, виплачувати собі космічні премії і покривати це грабіжництво. Ми вимагаємо, щоб парламент

Ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно прийняв рішення про скасування Постанови уряду про підвищення цін на газ, і ввести мораторій на підвищення тарифів. Люди не можуть платити космічні тарифи, влада грабить на "Нафтогазі", на армії, на обороні, пенсіонерів грабить, і кожен українець повинен за це платить. Ми вимагаємо дій: припинити грабити, розслідувати злочини Президента, повернути вкрадені гроші в "Нафтогазі", скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ і ввести мораторій на підвищення тарифів, щоб захистити українських громадян. І ключове – це чесні вибори. Міністр внутрішніх справ Аваков заявив про масовий підкуп виборців, які організовує Президент і його сатрапи на чолі із Березенком і Кононенком. Ми зареєстрували проект постанови парламенту, щоб викликати до Верховної Ради силовиків 30 секунд, будь ласка. Дірку від бублика він отримає, а не владу. Ми не дамо йому фальсифікувати вибори. Ми вимагаємо від голови парламенту негайно викликати до Верховної Ради всіх керівників силових структур і прозвітувати перед українцями, що вони роблять для того, щоб зупинити фальсифікації Порошенка і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Вілкул. Хочу повідомити, фракція визначає самостійно, хто буде виступати. Я це питання детально виясняв. У мене є лист від керівництва фракції, який визнає, хто буде виступати, колеги. Я знаю теж, від Радикальної партії записався Лінько. Будь ласка. 10:24:34 ВІЛКУЛ О.Ю. Шановний народе України, керівництво країни цікавить лише те, як залишитись при владі. Владу цікавить лише те, як через брудні спекуляції з переписуванням історії, спекуляції на питаннях віри, релігії, на мовному питанні консолідувати частину радикально настроєних виборців. На цьому тижні як головний коаліція буде намагатися протиснути законопроект номер 5670. Там взагалі не йдеться про захист української державної мови, яку ми всі безумовно поважаємо. Там ідеться про заборону використання будь-якої іншої мови в нашій багатомовній, багатокультурній і багатонаціональній країні. Я вже не кажу, що це суперечить багатьом статтям нашої Конституції, її вже давно владою розтоптано. Це суперечить нашим зобов'язанням, підписаним в Угоді про євроінтеграцію. Я вже не кажу про схід, але ж ви своєю мовною політикою нас розсварили з багатьма країнами Заходу. Угорщина, Румунія, Польща – вони що, також сепаратисти? Я хочу зачитати вірша, який зараз поширюється в Інтернеті. "Я пишу українською мовою, и на русском я тоже пишу. Я пишаюся рідною мовою, но и русский я в сердце ношу. Я в Союзі прожив сорок років, изучал в школе русский язык. Взяв багато з російських уроків, не предав украинский язык. Я спілкуюся рідною мовою, и на русском могу говорить, И не стану, повірте, нікого я на "хохлов" и "кацапов" делить. Мені байдуже, хто ти за мовою, из востока иль с запада ты. Головне, аби за розмовою я тебя понимал, І наостанок я хочу запропонувати спікеру та коаліції запровадити тут, у парламенті, бібліотеку рідної літератури. Тарас Григорович Шевченко, за якого ви кажете, що він пророк, "Кобзар" вірші як українською, так і російською мовою. Скажіть мені, будь ласка, куди дівати 54 відсотки спадщини Тараса Григоровича Шевченка, написані російською мовою? Чи він також "сєпар"? Чи він також зрадник? Ні, це наша історія. Ні, це наша культура. І я пропоную вам над цим замислитися і відійти від печерного націоналізму. Дякую. Дякую. я хочу повідомити і зняти багато спекуляцій, які роблять навколо Закону про мову. Це Закон про українську мову. В нас є окреме законодавство про мови національних меншин. Це закон про підтримку української мови, яку протягом століть знищували Емськими, Валуєвським указами, під час Радянського Союзу, коли забороняли українську мову по школах по всій країні. І сьогодні це наш обов'язок. Я хочу нагадати, після рішення Конституційного Суду ми маємо просто правовий вакуум, і це наш обов'язок сьогодні – прийняти закон, який регулює використання української мови, який написаний за усіма стандартами наших європейських партнерів. Тому не треба спекуляцій, цим законом не забороняється будь-яка мова. може в Україні функціонувати повноцінно. Це про захист української мови, яка сьогодні і потребує найбільше захисту. Тому давайте ми ці міфи будемо знімати, і, я впевнений, під час розгляду ми зможемо це донести всьому суспільству, щоб будь-яка пропаганда, яка намагається дискредитувати цей закон, не мала будь-якої перспективи. Ми читали і читаємо і Гоголя, великого українського письменника, і Шевченка, і будемо читати, любити нашу літературу, і будемо захищати українську мову в українській державі. Зараз від "Волі народу" я запрошую до слова Лабазюка. новий пленарний тиждень не менш важливий, ніж попередній, коли ми в цілому прийняли зміни до Конституції по ЄС і НАТО. У нас на порядку денному друге читання законопроекту про українську мову як державну. І насправді ми чуємо сьогодні вже багато спекуляцій. Ми маємо показати результативне голосування, але також ми не маємо права забути про ті проблеми, які сьогодні є на порядку денному у людей, і тримати руку на пульсі, вирішувати ці нагальні проблеми вже сьогодні. Це і комунальні послуги, і ціни на ліки, і інші надзвичайно важливі теми, які в людей сьогодні болять більше, ніж будь-що інше. Бо політики гарно закликають бути патріотами, а їм сьогодні бракує грошей навіть на комуналку і їжу. Уряд звітує, що за рік кількість субсидіантів зменшилась на 6,9 мільйона, до 4 домогосподарств. Але чому борги населення за комунальні послуги таки зростають? Що уряд буде робити з цією проблемою? Верховна Рада має сьогодні отримати відповідь, щоб ми могли далі успішно працювати і дати зміни. Монетизація субсидій з березня місяця запровадить простий механізм компенсації, але вона зачепить лише частину людей. Так що ж робити решті людей, які не попадають під субсидії і не мають змоги вже сьогодні оплачувати ці драконівські тарифи? Переконаний, уряд разом з парламентом мають спільно шукати шляхи і захистити звичайного, пересічного громадянина від цих проблем. Колеги, процес децентралізації, коли розпочинався, мав противників реформи, ну і, звичайно, були прихильники. Але ця реформа була невідворотною для країни вже на цьому етапі. Тому що ті проблеми, які накопичувалися на місцях, вони ніяк не вирішувалися з центру. І саме люди на місці чітко розуміли для себе, за рахунок і чого, і як можна вирішувати. І що ж ми побачили за останні 5 років? Позитивний ефект все ж таки є. Люди, які взяли на себе відповідальність на низах, утворивши територіальні громади, отримавши повноваження і можливості через децентралізацію, вони сьогодні успішно втілюють в життя ті проблеми, які накопичувались десятками років. А це і будівництво водогонів, і проведення вуличного освітлення, утеплення шкіл, садочків і так далі. Але ми на сьогодні маємо з вами великі недопрацювання щодо законодавчих змін для того, щоби дати можливість повноцінно працювати реформі децентралізації. Отож, провівши велику кількість зустрічей за останні два тижня у себе на території 188 округу, я почув, що люди бачать світло в кінці тунелю. Залишилося нам сьогодні сконсолідувати свою увагу на тому, щоб доопрацювати до кінця нашого скликання всі законопроекти, які сьогодні ще не працюють як закони для завершення процедури децентралізації. І головне – зробити все можливе, щоб чергові місцеві вибори 20-го року проходили вже після завершення процедури…

ми зобов'язані завершити процедуру. Отож, шановні, всі в цьому залі добре знаємо, що будь-яка реформа – це компроміс. І сьогодні важливо, щоб парламент, Верховна Рада, всі на місцевих рівнях структури спільно почали працювати. Отож, давайте брати бика за роги і сьогодні вже втілювати в життя ті мрії людей, які ми їм обіцяли. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракція "Самопоміч" запрошується голова фракції Олег Березюк. Добрий день! Це той момент, коли насправді немає слів. Слухаєш Голову Верховної Ради, який каже, що сьогодні ми будемо приймати закони, які потрібні для армії, і розумієш, що це пусті слова. Хочеться апелювати до когось, вимагати щось, але розумієш, що це будуть пусті слова, бо влада просто прогнила до дна. До кого апелювати? До СБУ, яке прикриває схеми? До кого апелювати? До Міністерства внутрішніх справ, яке прикриває схеми? Сьогодні з кожним днем накочується страшна хвиля хвиля пограбунку людей, і люди це знають і відчувають, і також почуваються в частині безсилими. А ще є інша хвиля – хвиля блюзнірства, блюзнірства, брехні і страшного слова (ніколи не думав, що буду жити в біблійні часи) фарисейства, коли моляться, плачуть, а іншою рукою в той самий час фізично грабують вдовині хати. В Жмеринці на площі підходить маленька скручена жінка і каже: "Я – мати Героя України". І справді, мати Героя України, яка півтора року не може добитися до Президента України – Верховного Головнокомандувача, який відповідає за безпеку і добробут цієї мами, прямі обов'язки, мами солдата-героя. Але фарисейству немає меж. Чи ми вчора вперше дізналися, що це робиться в армії? Ні. Але вчора це стало публічним і цинічним і цинічним доведенням того, що корупцією на кістках людей в армії займається найвища посадова особа країни і його орган – Рада національної безпеки і оборони. То до кого апелювати? Залишається апеляція до двох інстанцій: до народу і людей, в яких я вірю, і до Бога. І я сьогодні вранці вирішив запитати його, як він боровся з фарисейством. Він сказав би сьогоднішнім володарям країни, інакше і не назву: "Гроби ви побілені, наповнені всякою нечистю". І я вірю, що український… український народ силою свого духу переможе вас. В цьому залі нема сенсу працювати, поки не тут не буде Президент і не розкаже, чому Рада національної оборони сьогодні "кришує" пограбування української армії. Все решта – безсенсовне! Дякую. Колеги, до мене було звернення. Одну хвилину. Я звертаюсь до всіх, колеги. Ви трошки опам'ятайтесь: поза виборами існує Україна. Якщо сьогодні ми не продовжимо перебування іноземних підрозділів на Україні, ми зірвемо українські міжнародні навчання, які є в нас в Яворові, які йдуть по всій Україні. І, колеги, треба пам'ятати про те, що йде війна, крім того, що йдуть вибори, і це не менш важливо, аніж виборча кампанія. І тому працювати в залі треба, і тому треба приймати закони, необхідні для безпеки. Інакше, колеги, ми прерогативи цілковито міняємо. Інакше це і є фарисейство. Зараз запрошую до слова від "Народного фронту" голову фракції Максима Бурбака. Завтра, 27 лютого, мине 5 років, як було створено перший уряд Арсенія Яценюка. З країни втік колишній Президент, управлінський параліч, держава на волосині від дефолту, у Крим і на Донбас ввірвалися ворожі війська. Але наша країна фактично не відчула жодних збоїв, майже всі продовжували жити звичним мирним життям. За таку можливість добровольці, армійці, інші силовики і волонтери билися на фронті. У Києві за життя країни цілодобово боровся уряд Арсенія Яценюка. Україна зробила неможливе, боронячись від російського агресора, ми започаткували безпрецедентні зміни в державі. Не слухайте кремлівські пропагандистські телеканали, там тільки все погано і буде ще гірше. Просто об'єктивно перерахуйте, що нам вдалося позитивного за цих 5 років. У 2014 році лідери "Народного фронту": Прем'єр Арсені Яценюк, виконуючий обов'язки Президента Олександр Турчинов - дали приклад, як гарантувати безпеку і законність виборів у воюючій країні. І нині Президент, СБУ, прокуратура, Нацполіція зобов'язані захистити демократичні права українців. Чесні вибори - інтерес кожного громадянина. Ми не дамо втягувати силові органи в політичні інтриги. Я переконаний, усі разом вони повинні зробити і зроблять все, щоб забезпечити вільні, прозорі та чесні вибори. Забезпечення конституційного ладу – це їх спільний обов'язок, Вже зараз правоохоронні органи володіють інформацією про намагання Росії вчинити фальсифікацію виборів в Україні. Про це також повідомляє американська розвідка. Ворог вже веде відповідну підготовку. Ми цього не допустимо. Верховна Рада повинна задіяти механізм протидії ворожому втручанню. Це запуск тимчасової слідчої комісії, яка повинна розслідувати факти втручання у вибори з боку Росії та громадян України, пов'язаних з нею. "Народний фронт" закликає голів фракцій та груп подавати свої кандидатури до складу ТСК. Не бійтеся і не блокуйте створення механізму протидії ворожому впливу. Ця комісія, зокрема, також має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ, які називаються українськими, але неприховано працюють на капітуляцію перед Росією, які заперечують факт російської агресії і принижують українських національних героїв. Наступне. Разом з протидією зовнішньому ворогу маємо боротися за захист людей в Україні. Треба відновити справедливість з газовими платіжками, яким газові олігархічні компанії цинічно надурили наших громадян. У Верховній Раді сьогодні буде зареєстрована відповідна постанова, прошу також голів фракцій та груп підписатися під нею. І нарешті ті, що зараз говорять про відстоювання прав громадян у газовій сфері, повинні за це проголосувати, ми повинні повернути людям гроші, які в них цинічно вкрали газові мережі.

української мови як державної. Захист і утвердження нашої мови – пріоритетне питання національної безпеки і оборони. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Колеги, в президію надійшло дві заяви: одна – від "Блоку Петра Порошенка" і "Волі народу", вони готові замінити перерву на виступ; друга – від Радикальної партії і "Батьківщини", вони вимагають реальної перерви. Тому спочатку я даю 3 хвилини від двох фракцій Артуру Герасимову, і потім оголошую реальну перерву. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці! 29 січня директор Національної розвідки США Ден Коутс оприлюднив звіт про глобальні загрози, що нині постають перед світом. У розділі "Росія та її сусіди" викрито плани Кремля про спрямування основних ресурсів на втручання у виборчу кампанію в Україні. І за минулі три тижні українські правоохоронці знайшли дуже цікаві докази такого втручання. У виборчому штабі Юлії Тимошенко були виявлені куратори з Росії, серед них колишні довірені особи Жириновського та навіть працівники штабу Путіна. Про це стало відомо під час викриття українськими правоохоронними органами загальнонаціональної сітки з підкупу виборців, організованої партією "Батьківщина". 44 обшуки виявили мережу у 13 областях, де планувалося скупити мільйони голосів. Платити збиралися "чорним налом". Всі документальні підтвердження - відео-, аудіо-, фотофіксація, безпосередньо готівка та інша неспростовна доказова база - наразі вивчається слідчими. Також ми дуже уважно слухали попередній виступи і вважаємо, що всі докази мають бути терміново передані до НАБУ, ДБР та військової прокуратури. я хотів би нагадати, а що ж більш за все муляє сьогодні Путіну? А муляє йому відроджена українська армія і відроджена українська оборонна промисловість. І одразу хочу сказати: коли вона була відновлена? А відновлена була армія за Президента України Петра Порошенка. А от коли вона розграбовувалася і розкрадалася? На жаль, в тому числі, коли Прем'єр-міністром була Юлія Володимирівна Тимошенко. Тому, шановні колеги, хотів би сказати, що давайте дивитися правді в очі, і якщо є докази, терміново, терміново передавати їх до правоохоронних органів. І крім цього, не забувати, що вплив Росії у вибори я очікував, де завгодно, але знайти представників Жириновського, Путіна, Кремля в штабах однієї з кандидаток – це вже верх цинізму. Дякую за увагу.

Істерикою Порошенка повністю задоволена. Він визначив чітко, хто закінчить його правління – це наша команда. І тому, коли сьогодні вскрилися факти, що Президент торгує

в цей час вони вирішили поговорити про свої фейкові, есбеушні провокації проти нашої команди. Ми давно знаємо, що Служба безпеки України і Генеральна прокуратура – це департаменти корпорації "Рошен", і тому їхні провокації для нас абсолютно не цікаві. Хто підкуповує виборців у країні, всі прекрасно знають, і називають тисячу, яку роздає Президент, "Петрова тисяча". За підкуп, за голос вони хочуть купити вибори – розумієте? – а не виграти. і саме тому ми зараз ще раз заявляємо, що за торгівлю Президентом запасними частинами, неякісними, для армії ми починаємо процедуру імпічменту проти Президента. Слава Україні! І, колеги, на вимогу двох фракцій я оголошую перерву на 30 хвилин. В 11:15 я прошу всіх повернутись у зал для продовження нашої роботи. Дякую вам. 11:15. Отже, увага! Я хочу вам повідомити, що час для перерви є завершений. Зараз я дам 3 хвилини для виступу Юлії Володимирівні Тимошенко. Після того ми завершимо закон, який був у нас на розгляді. І я, колеги, прошу всіх бути, для того щоб ми змогли проголосувати Закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2019 році. Ми надто багато часу згаяли. Я прошу всіх заходити в зал. Зараз до слова запрошую Юлію Володимирівну Тимошенко, Шановні колеги, вчора відбулася екстраординарна подія – журналісти-розслідувачі вскрили і оприлюднили розслідування, яке вони робили протягом двох років, яке підтверджено документами, переговорами, перерахуваннями грошей, практичною всією базою фактажу, про те, що протягом двох років через завод Президента "Ленінська кузня" постачалися в Україну контрабандно з країни-агресора запасні частини для нашої бойової техніки, абсолютно непридатні для використання, по цінам, які набагато перевищують їх реальну оцінку в 2, в 4 рази, робилися відкати, обналічувалися гроші, і насправді на мільярди гривень оборудки відбувалися, підриваючи боєздатність армії, руйнуючи національні інтереси України. Президент України, по суті, працював на боці країни-агресора і всупереч санкцій, які застосовані західними країнами, Європейським Союзом, тіньовим чином, контрабандою торгував з країною-агресором. В цьому були задіяні керівники Ради національної безпеки і оброни - це пан Гладковський, члени його родини, його знайомі. Справа в тому, що журналісти-розслідувачі передали ці матеріали публічно. І Верховна Рада зобов'язана за Конституцією негайно порушувати процедуру імпічменту, створювати тимчасову слідчу комісію, розслідувати ці справи, виносити рішення і доводити процедуру імпічменту до логічного завершення. Зараз на нашу вимогу була зібрана рада керівників фракцій на чолі з Головою Верховної Ради паном Парубієм. Крім "Блоку Петра Порошенка", інші фракції не заперечували створення тимчасової слідчої комісії. Ми будемо такий проект постанови, про створення тимчасової слідчої комісії, формувати і підписувати у депутатів. Ми наполягаємо на негайному голосуванні законопроекту про імпічмент. На жаль, Голова Верховної Ради відмовився ставити це в порядок денний, і ми, якщо парламент не буде реагувати, ми будемо звертатися до народу України. Корупція Порошенка на крові, на армії не пройде. Слава Україні! Отже, колеги, переходимо до роботи. Я хочу вам нагадати, що ми попередній раз не завершили розгляд проекту Закону 10006, і ми не можемо перейти до іншого закону, поки не завершимо його розгляд. І тому, колеги, я прошу всіх змобілізуватися, зараз ми завершимо його розгляд. Я поставлю його на голосування, щоб після того невідкладно перейти до проекту Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році. Отже, я оголошую про продовження розгляду проекту Закону про внесення змін до Житлового кодексу та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку. І запрошую до виступу заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКХ Шиньковича Андрія Васильовича. Шановний пане Голово! Шановні колеги! Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства на своєму засіданні 7 лютого 2019 року розглянув проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав приміщень жилого будинку (реєстраційний номер 10006 від 05.02.2019), внесений народними депутатами України Герасимовим, Андрієвським, Шиньковичем, Кодолою. Законопроект розроблено з метою визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир в багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як готелів та інших закладів тимчасового проживання та посилення відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері. Альтернативний законопроект, внесений народним депутатом України Левченком (№ 10006-1), не розглядався у зв'язку з тим, що був поданий після засідання комітету. Втім, у підготовці законопроекту 10006 вже були враховані раніше пропозиції формулювання хостелів. Отже, комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читання прийняти Закон України про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників приміщень (реєстраційний номер 10006) за основу. І при доопрацювання до другого читання законопроект 10006, можливо, врахувати окремі положення альтернативного законопроекту 10006-1. Дякую. Дякую. Отже, колеги, давайте від народних депутатів, 9 хвилин. Через 9 хвилин відбудеться голосування. Хочу ще наголосити: на 15 хвилин, до 12:15, я продовжу, щоб ми встигли прийняти Закон про безпеку, про перебування іноземних військ. І тому зараз 9 хвилин, потім голосування, потім відразу включення в порядок денний сесії і розгляд проекту Закону про допуск іноземних військ. Прошу провести запис на виступи від депутатів, будь ласка.

Фракція "Об'єднання "Самопоміч" готова голосувати за даний законопроект. Але справа в тому, що за цих два непленарних тижні ми зустрічалися з об'єднаннями хостелів, саме тих хостелів, які працюють легально, сплачують податки. І в них немає конфліктів з місцевими жителями. Це найбільше об'єднання хостелів по всій країні. Я хочу просто сказати одну річ, що, наприклад, у Києві взагалі по підрахунках експертів функціонує десь 130 ось таких хостелів. І, як правило, скарги йдуть на ці хостели, які ніяким чином не оформлені. сплачують податків, у них антисанітарія. А легально на сьогодні працюють лише 15. Тож ми пропонуємо для того, щоб просто не ставити палки в колеса для тих 15-ти, які працюють легально, на них немає скарг, змінити визначення хостелів з тим, який якраз надали всі ці асоціації, які працюють легально, а саме: "хостел – це економічний засіб розміщення, призначений для тимчасового перебування, тимчасового проживання людей. Приміщення, де розміщується хостел має знаходитись в житловому (нежитловому) будинку (секції, під'їзді) і повинно відповідати наступним санітарно-технічним нормам: не менше 4 квадратних метрів житлової площі на 1 ліжко,

Саме це визначення, воно якраз виведе з тіні і буде спроможне врегулювати ось ту саму проблему, з якою борються мешканці, люди, яких турбують нелегальні оці хостели. Тому просимо під стенограму саме врахувати ось це визначення хостелів. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Осуховський Олег Іванович.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я як київський мажоритарник, 223 округ, Шевченківський район, центральний, міста Києва, вже роками борюся за те, щоби Верховна Рада України нарешті врегулювала це питання, тому що до мене є десятки звернень, і продовжують надходити десятки звернень моїх виборців, які говорять про те, що, власне кажучи, умови проживання людей в багатоквартирних будинках, де є по суті хостел, є нестерпними. І люди просто, ну, просто, власне кажучи, мучаться в своїх власних квартирах, замість того щоб хоч трошки відпочити після складного робочого дня. У нас сьогодні в законодавстві взагалі питання не врегульовано, через це у нас є тотальне засилля абсолютно незаконних хостелів, які руйнують якість життя більшості українців, які проживають у відповідних будинках, в багатоквартирних будинках. Я сподіваюся, що Верховна Рада сьогодні нарешті це проголосує. Разом з тим, я не погоджуюсь з тим визначенням, яке тільки що було зачитано попереднім виступаючим депутатом. Я вважаю, що це визначення взагалі не вирішує проблему жодним чином. І все ж таки наполягаю на тому визначенні, яке було прописане в нашому законопроекті, в моєму законопроекті, альтернативному, попередньому. разом з тим, я наголошую, разом з тим, що я вже роками борюся за це питання, я абсолютно переконаний сьогодні як народний депутат України, як громадянин України, що Верховна Рада України не може і не має права обговорювати будь-що, крім того факту, що сьогодні країною керують мародери, покидьки, які просто-на-просто розкрадають армію, розкрадають державу і на біді свого народу, на біді свого знедоленого народу, які віддають останні копійки, які посилають своїх дітей, онуків на фронт, збагачуються, купують собі нові тачки, як вони самі це сказали, маєтки купують собі, яхти, пароходи купують собі, почувають себе дуже добре, поки більшість українського народу мучається. Так от ми зараз маємо закінчити розгляд цього законопроекту, тому що ми в нього ввійшли вже 2 тижні тому. Треба закінчити, треба за нього проголосувати. Але я переконаний в тому, ще раз наголошую, як народний депутат, як громадянин України, що більше, крім цього, от більше, після того, як ми за це проголосуємо зараз, ми не маємо право взагалі говорити про будь-що, крім тих фактів, які вчора були опублічені. Розмови про будь-що інше - це буде, власне, кажучи, показувати, що Верховна Рада України як колективний орган є співучасник оцих всіх злодіянь. І це не якийсь, знаєте, навіть, корупція якась така, є багато різних типів корупції. Я наголошую, це розкрадання державного бюджету, наживання на армії під час війни. За це всіх цих покидьків треба розстріляти. Я вважаю, що їх треба спочатку ще тортурам піддати, дуже суттєвим, а потім розстріляти. ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключний виступ від народних депутатів – Артур Герасимов. І, колеги, через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Відразу після голосування за цей закон я запропоную включити в порядок денний для прийняття рішення проект Закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Тому прошу через 3 хвилини всіх перебувати в сесійному залі на своїх робочих місцях. Будь ласка, Артур Герасимов. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, шановні українці! Закон є надважливим. До мене вже пішли сотні звернень громадян не тільки з Києва, а з великих обласних міст і інших міст України відносно цього закону. Прошу підтримати в першому читанні. До другого читання всі побажання всіх, хто над цим законом працював, ми обов'язково врахуємо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, голова комітету, є потреба в заключному слові? Шинькович? Немає, так. Можемо переходити до голосування? Тоді немає потреби в заключному слові, я прошу всіх заходити в зал і зайняти робочі місця, колеги. Я прошу голів фракцій запросити всіх народних депутатів у зал і секретаріат Верховної Ради повідомити про те, що ми переходимо до прийняття рішення. Хочу наголосити, що відразу після цього голосування я буду пропонувати включити у порядок денний для прийняття рішення проект Закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України і три інших проекти, які були запропоновані. Якщо він буде включений, я запропоную невідкладно перейти до його розгляду. І ми до 12:15 встигнемо, я впевнений, його розглянути. Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування.

Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку (№ 10006) за пропозицією комітету за основу, колеги. Тільки за основу. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо! За основу. Прошу підтримати. Голосуємо! 12:00:04

Рішення не прийняте. І альтернативний 10006-1. Хто підтримує, прошу проголосувати. Альтернативний. Прошу проголосувати.

Рішення не прийняте. Отже, проекти закону 10006 і 10006-1 відхилені. І тепер, колеги, наступний у нас блок – включення у порядок денний сесії. Я прошу всіх бути на місці. Я прошу всіх зайти в зал. Це питання національної безпеки – надважливі питання. Я прошу всіх змобілізуватися і бути в залі. Отже, першим я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях (10067). Колеги, без них буде припинена військова співпраця. Я прошу проголосувати і підтримати включення в порядок денний сесії для розгляду негайно. розгляду негайно. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Підтримуємо. Кожен голос. Прошу підтримати. 12:02:39 За-212 Колеги, очевидно, не всі зорієнтувались. Без цього закону ми не проведемо жодного міжнародного навчання. І ті підрозділи армій Сполучених Штатів Америки і Канади, які проводять спільне навчання з нашими військовими, вони змушені будуть покинути Україну. Колеги, прошу вас всіх відкласти політичні свої емоції, зараз проголосувати, не бавтеся з тим. Жодного разу за 5 років Україна не провалювала цього питання. Йде агресія. І я прошу всіх проголосувати зараз. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення зараз, негайно, проект Закону 10067 про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Кожен голос. Уважно. За-227 Рішення прийняте. Колеги, я ще поставлю наступні, а потім перейду. Ні? Добре. Колеги, переходимо до проекту Закону 10067. Я прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Прошу підтримати. У нас 10 хвилин, колеги. Будь ласка, прошу підтримати. За-151 Рішення прийняте. І, колеги, дуже оперативно. Запрошую до доповіді заступника міністра оборони Шевчука Олега Миколайовича. Прошу з трибуни, і дуже лаконічно. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати, прийняття законопроекту 10067 обумовлено необхідністю виконання визначених статтею 85 Конституції України вимог щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України. Законопроектом передбачено допуск підрозділів інших держав для участі в шести багатонаціональних навчаннях. До цих навчань планується залучити понад 14 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України, близько 8 тисяч іноземних учасників. Витрати на проведення навчань враховано в державному бюджеті. Участь збройних сил у багатонаціональних навчаннях є добра нагода для підвищення польового вишколу і сприятиме зміцненню довіри і безпеки між країнами-учасниками. Прошу підтримати. Дякую вам. Співдоповідач – Вінник Іван Юлійович. Дуже лаконічно, будь ласка. Дякую вам. Ви можете зайняти своє місце. Доброго ранку, шановні колеги! В порядку взаємодії з країнами НАТО Збройні Сили України вчергове проводять, будуть проводити навчання на наших полігонах із залученням представників країн НАТО, а саме їхніх військових формувань. Це конституційне повноваження Президента - вносити відповідні пропозиції на погодження у Верховну Раду. Треба це зробити невідкладно зараз, без жодних політичних позицій, дискусій, тому що країна у нас одна як для провладних політиків та фракцій, так і для опозиційних, я сподіваюся. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Можемо переходити до голосування? Можемо. Будь ласка: два – за, два – проти. Наголошую, виступати тільки по темі законопроекту, колеги. Я прошу тих, хто запишеться, по темі законопроекту, інакше я змушений буду зупиняти, мікрофон виключати. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" Юринець. Пані Оксана. 12:06:55 ЮРИНЕЦЬ О.В. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, ми прийняли ряд важливих законопроектів в цьому залі, які стосуються євроатлантичної інтеграції України і зміцнення оборонного комплексу, але насправді є ще дуже багато того, що ми маємо зробити. Ті навчання, які сьогодні відбуваються в Україні, - це приклад того, що наші хлопці, які пройшли вишкіл, на жаль, дуже дорогою ціною, на сході країни далі тримають для нас небо. Дуже важливо, що вони можуть показати своїм колегам з інших армій, які мають так само досвід, напевно, на щастя, вони не мають такого досвіду, як захищати свою державу, як сьогодні це робить Україна, дуже важливо, що, спільно спілкуючись, вони доносять інформацію до своїх громадян. Їхні сім'ї знають, що сьогодні є в Україні і наскільки сьогодні ми маємо на сході тримати небо і захищати нашу державу, а, наприклад, на заході проводити ці навчання. На Львівщині на Яворівському полігоні дуже часто відбуваються такі навчання. Центр миротворення - він відомий вже в усьому світі. У червні, 24-25 червня, відбудеться у Львові захід Міжпарламентської Ради Асамблеї НАТО, де з 12 країн приїдуть представники побачити, як їхні військові навчаються спільно з українським військом. Нам ще дуже багато необхідно зробити для того, аби ми відповідали всім тим стандартам, але нас точно чекають і хочуть бачити серед країн, країн, які сьогодні захищають демократію, свободу слова, права людини. Ми розуміємо, що сьогодні дорогою ціною це дається і в Україні, але ці спільні навчання – це велика не лише тренувальна, навчальна можливість можливість для наших військових, але це і певна політична діяльність сьогодні, поширення інформації про те, що є в Україні. Закликаю весь зал підтримати, бо це насправді покроковий етап сьогодні становлення української держави і можливості спільно разом з цивільним світом вибудовувати майбутні стратегії захисту не лише Європи, а цілого світу. І сьогодні Україна є, власне, контриб'ютором цієї безпеки. Прошу зал підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу виступати більш лаконічно колеги, у нас шість хвилин залишилось. Будь ласка, від "Самопомочі" – Пастух. Будь ласка. Шановні колеги! Тарас Пастух, фракція "Самопоміч", Тернопіль. Очевидно, що фракція "Самопомочі" підтримає це рішення, як ми підтримували таке рішення і минулого року, і позаминулого року. Розуміючи те, що сьогодні та допомога, яка надходить нам зі Сполучених Штатів, Канади, інших країн-членів учасниць НАТО по підготовці наших Збройних Сил, та допомога, яка сьогодні приходить у вигляді фінансів, у вигляді озброєння, вона є конче нам необхідна. І сьогодні парламент не може жодним чином ставати на перешкоді такого рішення. сьогодні парламент хотів також би побачити і Верховного Головнокомандувача, який виступив ініціатором такого рішення, і задати йому питання. Тому що ми, чуючи звинувачення про розкрадання в оборонному комплексі, в Міністерстві оброни, в Збройних Силах, ми також хотіли почути, чи часом не відбувається те саме розкрадання під час проведення тих самих навчань на наших полігонах. І, власне, коли сьогодні Міністерство оборони доповідає, що кошти передбачені в державному бюджеті, жодного разу парламент не почув звіту про те, як ті кошти були використані, і не лише на цю програму, а й на решту програм, які сьогодні фінансуються з коштів платників наших… платників податків. Тому сьогодні я думаю, Андрію Володимировичу, варто, щоб такі речі вони звучали з вуст не заступника міністра оборони, а автора цього рішення. І також сьогодні настав час, щоб парламент нарешті почув від автора цього рішення і інше своє рішення про застосування Збройних Сил. Тому що, коли ми приймали рішення, де визнавали Росію окупантом і нашу територію окупованою, тоді парламент умовно затвердив рішення Президента про застосування Збройних Сил, а сьогодні військові і ми не побачили цього рішення. І нарешті настав час дати відповіді на ці запитання, і настав час нарешті і військовим почути про те, як витрачаються

Дякую вам. Від Радикальної партії – Ляшко Олег Валерійович. І, колеги, через 3 хвилини буде голосування. Я прошу всіх голів фракцій запросити депутатів у зал. Ми підтримуємо навчання міжнародні за участю нашої армії. Наша команда робить все для того, щоб наша армія була сильніша, тому що той, хто не годує свою армію, буде годувати чужу армію. Ми голосували весь цей час, коли українці довірили нам представляти їхні інтереси в парламенті, ми голосували за всі закони, спрямовані на зміцнення обороноздатності, підвищення боєздатності армії, соціальний захист сімей військовослужбовців, збільшення заробітних плат військовослужбовців і збільшення видатків на армію. Ми голосували не для того, щоб ці гроші розкрадали Президент і його оточення. Ми голосували і підтримуємо армію не для того, щоб мародери наживалися на війні. На кожній зустрічі, де я проводжу по Україні, одне із головних питань, з яким звертаються до мене люди: коли закінчиться війна? Війна закінчиться тоді, коли Україна буде сильною. Війна закінчиться тоді, коли Президент - Верховноголовнокомандувач не набиватиме кишені за рахунок пограбунку армії і кожного українця. Війна закінчиться тоді, коли не діти президентів сидітимуть у парламенті, а діти українців від парламенту по всій країні будуть керувати. Війна закінчиться тоді, коли українців не будуть дурити. Тому ми вимагаємо від парламенту розслідувати факти корупції, розкрадань, зловживань, мародерства, заробітку на війні, які робляться зараз Президентом і його оточенням. Оприлюднені факти журналістами: завезення російського обладнання контрабандою, прокладки, відкати, офшори, грабіж – те, що робиться сьогодні на армії. Це злочин. І Президент Порошенко, і його оточення, якщо вони вчиняють ці дії, повинні за це, безумовно, відповідати. Ми вимагаємо відповідальності,

від "Батьківщини" до слова запрошується Сергій Соболєв. Сергій Соболєв. 12:14:12 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Наша фракція, безумовно, буде підтримувати це рішення, так само як ми підтримували всі попередні рішення, які стосувалися зміцнення обороноздатності країни. Без сумніву, наша фракція вважає, що обороноздатність країни, перш за все складається з обороноздатності Збройних Сил, які повинні бути готові до відсічі, які повинні мати вишкіл згідно з міжнародними стандартами, які повинні мати відповідну техніку, відповідне озброєння. Саме тому наші голоси будуть віддані за це рішення. В той же час те, що сьогодні оголосили представники цілого ряду фракцій, стосовно негайного розслідування фактів зловживання, коли використовується недоброякісні запасні частини країни-агресора для знищення української бойової техніки Президентом України, паном Гробовським, і це видно і очевидно з розслідування... Гладковським. І це очевидно з розслідувань, які були проведені, це зайве підтвердження того, що повинен бути парламентський контроль, в тому числі і за тим рішення, яке ми зараз ухвалюємо. Повинен бути парламентський контроль за тим, яким чином проводяться такі навчання, яким чином постачається техніка в армію. І саме тому питання про те, щоб була створена тимчасова спеціальна комісія, - це є єдина можливість парламентського контролю за такими речами. Наше питання – це є питання очевидним, такі питання завжди в будь-якій демократичній країні для Президента, який торгує на крові, закінчуються імпічментом, і наша команда буде вимагати цього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до голосування. Ще від "Фронту" одна хвилина, одна хвилина. За хвилину, колеги, займіть будь ласка, зайдіть всіх... Колеги, верніться в зал. Будь ласка, хвилину, Береза. 12:16:20 БЕРЕЗА Ю.М. Я хочу звернутися не тільки до українського парламенту, я хочу звернутися до українського солдата. Нарешті в стінах парламенту ми почали розглядати той закон, який необхідний не тільки Україні, він, мабуть, потрібен на сьогоднішній день всьому західному західному або цивілізованому світу. Тому що взаємний обмін бойовим досвідом, який принесе цей закон, він потрібен не тільки Україні, він потрібен і всім країнам, які можуть і будуть, мабуть, залежні від нападу або можливий напад Росії на ці країни. Але я хотів би звернутися в тому числі зараз до представника Міністерства оборони. Нам потрібно розвивати не тільки на основі цього закону, Міністерство оборони повинно співпрацювати з арміями Норвегії, Сполучених Штатів Америки про створення об'єднаних підрозділів або підрозділів, які мають… такі підрозділи, які ми маємо з країнами Прибалтики чи Польщі. І це досить важливий етап… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це досить важливий етап в розвитку Збройних Сил України, досить важливий етап передачі бойового досвіду, як бить москалів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№ 10067) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Отже, колеги, прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо за основу і в цілому. Підтримаємо, колеги. Голосуємо. За-263 Закон прийнятий. Вітаю, колеги. Ми показали ще раз, що питання безпеки і захисту країни для українського парламенту є найважливішим. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. В 12:50 прошу повернутися в зал для продовження нашої роботи. Дякую.

Колеги, прошу всіх заходити в зал.

Отже, колеги, хочу всіх привітати з прийняттям важливого Закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України. І ми продовжуємо розгляд блоку питань безпеки і оборони. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців. Це проект закону, який уніфікує з нашими партнерами країнами НАТО військові звання (6372). І першим я ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Хто підтримує, я прошу проголосувати.

За-43 Рішення не прийнято. Ми входимо в повну процедуру. І я запрошую до доповіді заступника міністра оборони Шевчука Олега Миколайовича. Шановний Андрію Володимировичу, шановні народні депутати, Міністерством оборони з метою реалізації Концепції розвитку професійного сержантського і старшинського складу та побудови її за євроатлантичним зразком подається законопроект. Проектом закону передбачається внесення змін до трьох законів України: про військовий обов'язок, яким вводяться нові військові звання сержантського та старшинського складу, а саме армійські звання штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант, також корабельні військові звання та виключено з переліку звання молодший сержант. Також пропонується внести зміни в Статут внутрішньої служби, а також Дисциплінарний статут щодо уточнення прав дисциплінарної практики. У "Прикінцевих положеннях" встановлюється співвідношення нових військових звань до раніше існуючих та врегульовується питання пенсійного забезпечення громадян, які були звільнені з військової служби до набрання чинності цього законопроекту. Дякую за увагу. Дякую вам. Будь ласка, залишайтеся на трибуні. Ми в повній процедурі, і тому я прошу провести запис на запитання до доповідача.

Юрій Шухевич. Будь ласка, включіть мікрофон. 12:56:03 ШУХЕВИЧ Ю.Р. Шановний пане Голово, шановні депутати і шановний доповідаючий представник Міністерства оборони, мене дивує інше. Слухайте, ви вводите нові звання, по-українськи не "звання", а "військові ступені", щоб ви знали, бо то є русизм чистої води. Так от, вводите нові ступені, і не українські "штабс", ну, мали би хоч би "штабний сержант", а не "штабс", і так дальше. Чому ви не вернулися до української традиції наших визвольних змагань 17-21-го років, коли ми мали Збройні Сили, до УПА і так дальше? Ви знову ж калькуєте совєтський, так трошки щось західний, бозна-що, тільки не український. Я хочу відповіді, чому це робиться. ШЕВЧУК О.М. Шановні народні депутати, запропоновані військові звання передбачають аналоги, як використовуються у наших країнах-партнерах по НАТО. Дякую вам. До запитання запрошується Іван Спориш. Будь ласка. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно, ми повинні, дійсно, перейменувати ту стару систему, ту ще Радянського Союзу, і до нього, це, звичайно, тут питань нема. Тим більше, що у даному законопроекті, який ми повинні підтримати всім залом, це є одне із також зобов'язань, це перейменувати військові комісаріати, а військові комісаріати – це, звичайно, повинні бути, дійсно, вже вказано територіальні центри, а також соціальної підтримки, спеціальної, ну, підтримки і таке інше. Тому я думаю, я думаю, отаке у мене запитання, чи не будуть жаліти за це наші прапорщики, які привикли вже до цих звань, і таке інше? Чи... Як вони будуть, як взагалі наші військові реагують на те, що даний закон ми обов'язково повинні підтримати? Дякую. Дякую за запитання. Військове звання прапорщик-мічман мають аналог штаб-сержант. Старший прапорщик, старший-мічман мають аналог старший майстер-сержант. редакція проводила обговорення у військових колективах і знайшла схвалення. Тим більше, під час проведення спільних навчань, які зараз підтримав колектив Верховної Ради, ми вам дуже вдячні,

Доброго дня. Я хочу сказати, що я ознайомився з законопроектом, і можу сказати, більш цікаво ознайомитися з висновками ГНЕУ, Головне науково-експертне управління. Завжди ГНЕУ пише: або доопрацювати, або є якісь нюанси, - а тут все гаразд. Я читаю, що "вказана законодавча ініціатива пояснюється необхідністю побудови оновленого національного війська за євроатлантичним зразком і створення дієвого сержантського корпусу". Отож, треба тільки подякувати за цей законопроект і його можна виносити на голосування. Більше того, чим більше буде законопроектів, у яких немає взагалі зауважень ГНЕУ, тим більше, краще і ширше буде працювати Верховна Рада. Отож, дякую за це.

Я до вас звертаюся як народний депутат України, за якого голосували українці. Я прошу вас, я вимагаю від вас дати оцінку тим фактам, які були оприлюднені вчора ввечері журналістами-розслідувачами щодо розкрадання грошей державних на армію, щодо того, що ваші побратими у Збройних Силах України недоотримували відповідні матеріальні засоби, які вони мали б отримувати через те, що окремі особи на найвищих державних посадах розкрадали ці гроші і купували собі предмети розкоші. Як ви до цього ставитесь? І що, ви вважаєте, має бути зроблено з цими особами в умовах фактичної війни проти Російської Федерації? Будь ласка, я хочу почути від вас відповідь. Дякую. Дякую. І нагадую, що ми розглядаємо проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців. Будь ласка, мікрофон включіть. Завершили, так? Тоді, колеги, я запрошую до співдоповіді секретаря Комітету з питань національної безпеки і оброни Вінника Івана Юлійовича. Будь ласка, пане Іване. Доброго ранку, шановні колеги! знаєте, я з сумом хотів би почати свій виступ з того факту, що, на моє переконання, сьогодні перша половина нашого робочого дня була фактично зірвана. Вочевидь відчуваються вибори, виборчий процес на посаду Президента України. У нас 44 кандидати, є кому робити інформаційні провокації, є кому їх коментувати, є кому від них якось там захищатися. Це дуже прикро, що на нас дивиться наша країна, на нас дивляться наші воїни, і шість законопроектів в сфері безпеки та оборони, які стояли на порядку денному, з яких там чотири передбачені сьогодні на ранок, ми ледь-ледь пройшли один, один очевидний. І то тільки тому, що багатьом політичним силам в цій сесійній залі банально було не вигідно не голосувати або пропускати голосування законопроекту про допуск іноземних військових формувань для спільних навчань зі Збройними Силами України на нашій території. Ви знаєте, ну не можна настільки цинічно ставитись до своєї роботи. Тому що робота народного депутата, як це визначено в Конституції, робота представника вищого законодавчого органу нашої країни – це не суто палкі промови з трибуни з метою великого цитування потім в ЗМІ, а це і робота, пов'язана з відповідними реформами законодавства, з сумлінним перебуванням на своєму робочому місці, з опрацюванням законопроектів, їх критикою, переважно конструктивною, сподіваюся, а не популістичною. Якщо говорити про проект, який ми зараз з вами розглядаємо, це черговий проект у сфері безпеки та оборони, яку ми зобов'язані з вами реформувати по стандартах НАТО. тут, знову ж таки, нема ніякої інтриги, тому що НАТО – це єдиний шлях нашої довгострокової стратегічної безпеки, це єдина гарантія мирного неба в довгостроковій перспективі. Всі інші альтернативні форми, безблоковість, позаблоковість чи якесь блокування з іншими країнами, вони власне скомпрометували себе, були спростовані, спростовані 20 лютого 2014 року, спростовані нашим сусідом Російською Федерацією. І знову ж таки, це є доконаний факт, це більше не теорема, це аксіома, якщо говорити математичною мовою, це річ, як не потребує доведення. Але, знову ж таки, ми спостерігаємо доволі кволе голосування, і, зокрема, по питаннях розгляду по скороченій процедурі. Нема потреби цей законопроект розглядати по повній процедурі, але зал так визначився, тому і зараз розглядаємо. Якщо говорити по змісту законопроекту, то він доволі простий. Ми змінюємо радянські військові звання як прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман. Ми вводимо терміни, які вживаються в арміях світу, світу, які входять в блок НАТО, і не тільки входять в блок НАТО. Мова йде про сержантський корпус: майстер-сержант, сержант, молодший сержант. І це дуже важливо тому що сержантська посада в Збройних Силах України – це посада, яка буде дисциплінувати, тренувати українського воїна, бійця, ідеологічно підтримувати його, морально, фізично на постійній основі і під час проходження військової служби. Ця посада довела свою ефективність в багатьох арміях світу, і дуже прикро, що цю реформу ми починаємо тільки зараз. Хоча насправді де-факто, де-факто, підкреслюю, посада і функції сержантів, як це зараз передбачено, вони виконуються іншими функціонерами в Збройних Силах України, з іншими званнями. І це добре, що Міністерство оборони, незважаючи на відсутність відповідного правового регулювання, яке тільки сьогодні розглядається в сесійній залі, цю реформу де-факто проводить, але ми зобов'язані рухатися і надалі. Дійсно, науково-експертне управління так само відмічає, що ці реформи здійснюються по стандартах НАТО. Але чомусь їхня критика цього законопроекту ґрунтується виключно на невідповідності статті 90 Регламенту, по якому, вони говорять, що необхідно вносити відповідні зміни в усі пов'язані чинні законодавчі акти через "Прикінцеві і Перехідні положення". Ми з цим, до речі, погоджуємося як комітет Верховної Ради в беремо на себе категоричне зобов'язання, що ми виправимо цю прикрість. І ми через правки внесемо необхідні зміни через "Прикінцеві і Перехідні положення". До речі, колеги, коли ми будемо, сподіваюся, голосувати ще сьогодні цей проект за основу з відповідним дорученням комітету, буду просити, щоб комітету доручили врахувати зауваження науково-експертного управління щодо необхідності внесення відповідних змін в інші законодавчі акти з відповідними дефініціями, які нові ми вводимо. Прошу, колеги, будь ласка, перейти до обговорення цього законопроекту в порядку, визначеному Регламентом. незважаючи на всі політичні протиріччя, проголосуємо принаймні ще цей законопроект у сфері безпеки та оборони за основу, відправимо його в комітет ще сьогодні. Дякую. Дякую. Залишайтеся біля трибуни. І я прошу народних депутатів провести запис для запитань до співдоповідача. Прошу провести запис.

Запрошую до слова народного депутата Спориша. 13:07:37 СПОРИШ І.Д. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", Вінниччина, 15 округ. Звичайно, ми сьогодні дійсно розглядаємо це врегулювання окремих питань мобілізації цивільного захисту, і цілком зрозуміло, що це потрібно робити. І навіть саме слово, коли йде перейменування військового комісаріату, це сам "комісаріат" - слово те комуністичне, від корінь – "комісар", - ми повинні міняти. Тому що це є дійсно стандарти НАТО, і навіть не стандарти НАТО, а все рівно ми повинні зробити, щоб воно відповідало стандартам НАТО. Зміна цих радянських звань, що ви говорили, це дійсно це повинно бути. Але в мене таке питання напрошується, от як звикнуть наші вояки до цих звань, самі ці звання, чи вони будуть підвищувати рівень наших солдат, військовозобов'язаних? Тому що це дійсно до чогось нового привикнути - це є важко. Дякую. Дійсно, колега абсолютно правильно зазначив, що ми б мали, до речі, зараз розглядати дуже важливий законопроект, який в нашому розписі на сьогоднішній день стоїть до включення в порядок денний та прийняття рішення: про необхідну реформу і перейменування військових комісаріатів в територіальні центри комплектацій та соціальної підтримки. До речі, не тільки перейменування, а і надання їм нових функціональних можливостей і повноважень. Тобто не тільки забезпечення питань мобілізації, призову на строкову службу, а ще і питань соціального захисту та соціальної підтримки. Я вже про це говорив з прикрістю, що, на жаль, ми не спостерігаємо відповідного бажання колег народних депутатів підтримувати сферу національної безпеки та оборони. Радше багато зараз намагається все ж таки займатися політичним піаром, просуваючи свої кандидатури на відповідних президентських перегонах. І це надзвичайно велика прикрість, особисто для мене як посадової особи Комітету нацбезпеки та оборони. Що стосується питання, яке ви порушили, то ми…

Я зараз звертаюсь до доповідача. Доповідач сказав, що нібито перетворюємо якусь політику і так далі, ранкове засідання… Пане Іване, цей законопроект правильний, він важливий і ми будемо за нього, я особисто, "Свобода", будемо голосувати за в першому читанні. Там треба трошки доопрацювати до другого читання, але будемо голосувати в першому читанні. зараз питаю, я зараз вас питаю як народного депутата України, представника українського народу у Верховній Раді України, і не шукайте… не шукайте всюди якийсь цинізм, всюди політику, бо є деякі народні депутати, які справді просто-на-просто, знаєте, обурені і шоковані тим, що відбувається. От скажіть, будь ласка, ви особисто, ви вважаєте, що Верховна Рада України може спокійно далі зараз продовжувати розглядати всі ці законопроекти, після того, що вся країна побачила вчора і почула, і що зараз люди бачать? Про яку взагалі реформу армії і стандарти НАТО можна говорити, коли найвищі посадові особи держави розкрадають гроші армії? До чого тут політика чи вибори? От ви як народний депутат скажіть свою власну думку. Я вважаю, що не може Верховна Рада працювати в такому режимі. Я скажу свою думку, я її не приховував, публічно. В даному випадку як народний депутат і як громадянин жодних повноважень комітет мені не доручав коментувати розслідування Bihus.infо, я так розумію, ви в даному випадку посилаєтесь на нього, коли говорите, що вся країна побачила. Правильно я розумію? Правильно, да. Ну, просто ви не сказали, то я думаю, що ж мені коментувати. Я просто спираюся по своїх висновках у зв'язку з тим, що ми бачили два виступи від Юлії Володимирівни Тимошенко на цю тему і один виступ від Радикальної партії, де колеги-депутати - один пропонував розстріляти Президента, а другий – оголосити імпічмент. То я просто точно не знаю, що ми конкретно обговорюємо. розстріляти – взагалі у нас таке не передбачено у Кримінальному кодексі, а імпічмент у нас вичерпно виписаний у статті 111, навіть немає потреби приймати якогось профільного закону. Якщо є три четверті голосів наразі для усунення Президента з посади, то які проблеми? Якщо немає, то давайте не будемо просто сотрясати повітря якимись голослівними обвинуваченнями. Стосовно Bihus.info. Я ознайомився з роботою… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте. ВІННИК І.Ю. Ну, ладно. Я, відповідаючи на наступне питання, можливо, дам розгорнуту відповідь. Я детально ознайомився з роботою журналістів, з великою повагою, до речі, ставлюся до цієї групи журналістів-розслідувачів. Ми спостерігали останнє розслідування по Семочко, і я дотримувався тієї ж самої позиції, якої буду дотримуватись зараз. Ми будемо очікувати реакції правоохоронних органів, у нас створені монопольно уповноважені незалежні антикорупційні, зокрема, структури, які можуть дати цим матеріалам оцінку. Дякую. Ну, давайте ще одне питання, останнє. Борислав Береза, прошу. будь-яке рішення цим залом, у якому немає 226 голосів? Ви ж це бачите не гірше за мене. Більше того, згідно того, що зараз немає в залі голосів, неможливо поставити звіт ТСК про напади… про вбивство Каті Гандзюк та нападів на громадських активістів, головою якої я являюсь. І неможливо зараз заслухати цей звіт, неможливо продовжити, тому що потрібно 150 голосів, їх немає. Більше того, для того, щоб прийняти закон, то треба 226 голосів. То що робити зараз будемо? Я розумію, що вибори. Але чи вірите ви взагалі, що зараз хтось за щось проголосує? Дякую. я тут не розпинаюсь, я доповідаю законопроект, який доручено мені комітетом. Комітет не має відношення до роботи комісії, яку ви очолюєте. Що стосується кількості депутатів в залі, я вже двічі висловив своє обурення цим фактом, і з сумом мушу констатувати, що, на жаль, ми спостерігаємо, що захід в політичний процес, він сьогодні заважає нашій роботі. І, можливо, якщо зміни до законодавства, які дійсно потрібно вносити, треба якось коригувати ситуацію, коли народний депутат суміщує своє кандидування на посаду в іншому абсолютно інституті – в інституті Президента, перебуваючи водночас на посаді публічно-політичній народного депутата, і використовує свої фактично владні повноваження, агітуючи за себе, при тому отримуючи заробітну платню з державного бюджету, чи це не є підкупом, певною формою чи формою конфлікту інтересів? Не це треба давати відповідь, колеги. І відсутність депутатів в залі – це є сьогодні прямим причинно-наслідковим зв’язком з цією ситуацією. Зверніть увагу, та частина залу, де ми не бачимо від фракції відповідних Дякую. Дякую, ви можете зайняти своє місце, пане співдоповідач. Ми завершили запитання. Дякую! Ми переходимо до обговорення. Я прошу народних депутатів підготуватися, зараз будуть запитання… зараз буде обговорення від депутатських фракцій. Прошу провести запис.

Дякую, шановна пані головуюча. Хочу сказати, що дійсно важливо, що ми відволіклись від передвиборчої кампанії і зараз обговорюємо законопроекти стосовно національної безпеки та оборони. Хочу лише єдине сказати, що нам потрібно, якщо ми хочемо налагодити подальшу роботу, все ж таки подивитися на порядок денний, який ми будемо продовжувати сьогодні після розгляду цих законопроектів. На жаль, суттєвий законопроект щодо фальсифікацій і підкупу громадян на виборах сьогодні стоїть в непрохідній частині. Ще на тому тижні він прогнозувався до розгляду в прохідній частині. Це є, на мій погляд, і відношенням парламенту до тих проблем, які сьогодні також є нагальними для розгляду в сесійній залі. Ми говоримо про те, що нам потрібно дивитися комплексно на те, які законопроекти виходять в такий важливий для країни момент. Хочу підтримати також своїх колег з Радикальної партії, які говорили про необхідність покликати до сесійної зали керівників органів внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Служби безпеки України. Думаю, що і законопроекти по нацбезпеці їх би більш цікавили, а нас би цікавило в тому числі те, що відбувається в країні, в якій відбувається збройний конфлікт, і пов'язане все те, що відбувається з виборами під час такого конфлікту. Ми повинні дивитися на картину ширше, враховуючи ті проблеми, з якими ми стикаємося кожного дня. Ні для кого не є секретом, що велика кількість людей сьогодні, і це вже також є національною безпекою, працюють на те, щоби змінити результати виборів. І я вам хочу сказати, якщо вони будуть змінені в неконституційний спосіб, то ті законопроекти, які ми зараз з вами приймаємо, можливо, і реалізувати не можна буде, тому що невідомо які сьогодні цілі і завдання у людей, які хочуть спотворити результати виборів. Тому наша депутатська група "Партії "Відродження" буде підтримувати все, те, що направлено на підтримку національної безпеки та оброни країни. При цьому ми хотіли би зазначити, що ми бачимо це питання більш комплексно, ми бачимо, що і питання фальсифікацій на виборах – це також питання національної безпеки і оброни. Ми бачимо, що якщо не захистимо країну зсередини, то ми будемо безсильні від спроб нападу ззовні. Тому давайте подивимося дуже уважно на порядок денний і перемістимо ці законопроекти, які пов'язані із фальсифікаціями виборів і посиленням відповідальності під час виборів на Україні. Дякую. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Сергія Лещенка. 13:19:23 ЛЕЩЕНКО С.А. Шановні громадяни України! Звичайно, питання, яке ми обговорюємо, воно має бути проголосовано, хоча великі сумніви, що буде більшість депутатів в залі. Тому що це наслідок корупційної системи виборів, коли через мажоритарку приходять депутати, які не мають бажання слугувати людям, а слугувати своїм особистим бізнесовим інтересам. Але свій виступ я хочу суміжній темі присвятити. Будь ласка, попросіть своїх родичів, друзів, знайомих, знайдіть в Інтернеті ютуб-канал, який називаєтьсяBihus.info. Bihus.info. Вчора ввечері на цьому ютуб-каналі, а також на деяких телеканалах, було оприлюднено сенсаційне розслідування про те, як під час війни найближче оточення Президента Порошенка краде гроші в українських оборонних підприємств. Під час війни це не просто корупція - це державна зрада, і за ці дії повинна наступати найвища відповідальність, яка існує в країні. Будь ласка, пошукайте в Інтернеті або нехай вам ваші молодші родичі, близькі знайдуть, і включіть. Розкажіть це своїм сусідам і друзям. Тому що на телеканалах цю інформацію блокують. Отже, йдеться про те, що "права рука" Порошенка, якого звати Олег Гладковський, який змінив прізвище, і попереднє прізвище було Свинарчук, разом зі своїм сином Ігорем Гладковським, який є почесним консулом Сейшельських Островів в Україні і користується депутатською… вибачте, дипломатичною недоторканністю, вони побудували схему розграбунку державних підприємств у сфері оборонного комплексу. Вони контрабандою завозили з Росії сюди використані, вживані вже деталі, які потім через серію фірм-прокладок постачали на державні підприємства оборонного комплексу. І мінімум ця схема принесла їм 250 мільйонів гривень під час війни, вкрадених грошей мародерства на крові. І це все відбувається, повторюся, зараз. І через місяць кожен громадянин України має поставити вирок цій владі. І це не єдині схеми, а це типові схеми, яких десятки і сотні. Я оприлюднював з цієї трибуни і раніше скрізь в медіа про те, як державне підприємство завод "Імпульс" в Шостці продав на кіпрський офшор партію за сто тисяч євро детонаторів, яка з цього кіпрського офшору пішла в Сербію за 800 тисяч євро – ця сама партія, ця сама комплектація. Тобто навар становив у 8 разів корупційно вкрадених грошей, у 8 разів а 800 відсотків вкрадених грошей з наших оборонних підприємств. І таких прикладів десятки і сотні за останні п'ять років президентства Порошенка. залишився останні місяць цієї влади, і всі громадяни України мають розуміти, що якщо ми цю владу не змінимо, ми будемо завжди в заручниках корупціонерів і злодіїв, які обкрадають нас, користуючись тим, що потрапили в найвищі кабінети держави. Ця влада має піти в небуття і на лаву підсудних. Дякую за увагу.

наші громадяни в Автономній Республіці Крим робили все можливо для того, щоб не прийнялись певні законопроекти, які на руку Московії. Завтра, 27 числа, так називаємі "зелені чоловічки" зайшли на Автономну Республіку Крим, які робили все можливе для того, щоб окупувати нашу територію, України. Ми повинні це знати, ми повинні не забувати. Я говорю це для того, щоб ми подумали, чого ми знаходимося, вельмишановні колеги. Ми повинні приймати певні закони, які стосуються національної безпеки та оборони України, які необхідні армії в даний час, коли йде п'ятий рік війна. Ми повинні робити все можливе, і в першу очередь для того, щоб наші військовослужбовці, наші солдати та офіцери знали одне: що наш парламент Верховної Ради України буде робити все можливе для того, щоб наші військовослужбовці були забезпечені, були забезпечені всім необхідним. Якщо в цьому є певні негативні дії, є певні правоохоронні органи, які повинні прийти і по поводу цього розслідувати і поставити все на свої місця. І, крім цього, ми, парламентарі, депутати Верховної Ради, повинні створити комісію і перевірити певні негативні дії, які творяться в даний час в певних Збройних Силах України, якщо вони є. Но ми не повинні в ніякому разі відходити від сторони, що стосується прийняття законопроектів, які в даний час необхідні для Збройних Сил нашої держави - України. Тому законопроект, який в даний час стоїть, що стосується Концепції розвитку сержантського та старшинського складу, ми повинні приймати, і ці совдепівські в даний час певні певні назви ми повинні їх змітати з лиця землі. Ми повинні зробити все можливе, щоб комунізація, в тому числі в Збройних Силах України, не була, тому що статути Збройних Сил України, які були затверджені в 1999 році, вони, само собою, переписувались з старих статутів радянської влади, Радянського Союзу. Ми повинні це міняти, і міняти на корню, щоб цього не було. І, крім цього, я закликаю усіх, і в тому числі Міністерство оборони України, щоб подумати, що стосується назви військових чинів именно наших держав, держави України, що стосується Української повстанської армії і що стосується Української Народної Республіки, наша спадщина, до нас наші предки додали саму кращу спадщину. Ми повинні її втілювати в життя, і в цьому питанні ми повинні бути на першому плані. І, крім цього, ми не повинні забувати нашу історію. Наша історія – це наше майбутнє.

в цілому находиться в Верховній Раді і приймає ці законопроекти, які необхідні нашій державі - Україні. Слава Україні! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Шурму. З місця мікрофон включіть, будь ласка. такого бажання приймати участь в обговоренні даного законопроекту, но мене змусив взяти слово виступ представника Міністерства оборони. На запитання пана Юрію Шухевича "поясність причину зміни військових звань" була відповідь: "Тому що ми робимо так, як наші партнери по НАТО". Ви знаєте, може, вистачить отого блюзнірства і лягання під когось? Ви себе не поважаєте. Скажіть, будь ласка, коли в історії українського війська були слова "штаб-сержант", "штаб-старшина"? Вам якщо потрібно, то ви оперуєте до Конституції Пилипа Орлика, бо це наша історія. Але ви чомусь не оперуєте до військових звань козацького війська. Ви постійно оперуєте до історії, коли вам це потрібно. Коли потрібно було Томос, то ви звернулися до історіїXV-XVI століття, а зараз ви хочете втратити свою самоідентифікацію заради невідомо якого угодовства. Ви мені поясніть, от якщо ви присвоїте замість прапорщика звання майстер-сержант, у нього що, виросте рівень патріотизму, любові до своєї держави? Виросте рівень заробітної плати чи професійної готовності, чи збільшиться бажання захищати Україну перед ворогом? Скажіть, будь ласка, чому на сьогоднішній день ви дозволяєте собі оці подвійні стандарти? Скажіть, будь ласка, чи Туреччина у своїх званнях теж адаптується до натівських звань? І хочу ще сказати, коли ви говорите до історії: це треба ліквідувати, бо комісаріати – це Советский Союз. А, скажіть, будь ласка, а хто тоді такі комісари у Європі, які очолюють керівні посади у поліції? Вони що, тоже з Советского Союзу? А єврокомісари з Єврокомісії - це хто, тоже вихідці з Советского Союзу? Ви у бажанні лягти під когось і щось змінити проміняли сьогодні на питання тарифів, ви поміняли на питання боротьби з зубожінням, вас не цікавить, що сьогодні ви представляєте уряд фактично - і на посаді міністра працює людина з середньої освітою, з паспортом громадянки Сполучених Штатів Америки. Це вас не цікавить. Давайте будемо перейменовувати. А знаєте чому так є? Тому що ви сьогодні робити все, щоби якось заговорити оті "собачі бої" поділу України в період президентської кампанії. Ви не боретеся за людей, ви сьогодні боретеся за те, щоб показати, хто прийде до влади і хто буде мати які повноваження, а військо – це так, знаєте, камуфляж, щоб запарити голову людям. Займаєтесь постійним сексом з мізками українського народу. Дякую. Шановні українці, Тарас Пастух, фракція "Об'єднання "Самопоміч", Тернопіль. Я хочу звернути увагу на те, що сьогодні відбувається у залі. Очевидно, що після тих розслідувань, які вчора стали доступними для всього суспільства і не тільки в Україні, а я думаю, його вже бачать і аналізують за кордоном, на жаль, сьогодні ми намагаємося в залі тут будь-якими питаннями, будь-яким чином зам'яти ті всі історії. Сьогодні виходять автори даного законопроекту, виходять депутати з реформістськими речами і намагаються переконати, що сьогодні це є рішуча реформа і крок вперед. Я хочу просто всім показати дату, коли даний законопроект був зареєстрований. Це вже майже 2 роки тому назад. Цей законопроект був зареєстрований у квітні 17-го року. І до цього часу в Україні його не потрібно було ні Генеральному штабу, ні Міністерству оборони, ні тим депутатам, які сьогодні виходять на трибуну і розказують, що це негайно зараз треба прийняти цей законопроект і тоді ми точно вже будемо відповідати стандартам НАТО. Сьогодні просто-на-просто відбувається заговорювання. Подивіться на ті висновки, які написало Головне науково-експертне управління. Вони говорять про те, що даний законопроект попри добру ідею доопрацювання тих положень, які сьогодні потрібні для нашої інтеграції в НАТО, він просто писаний "на коліні". У той час, коли в десяти статтях ми змінюємо звання, то більше ніж у двадцяти чи тридцяти статтях ці всі звання залишаються такими, як і були: прапорщиками, старшинами, рядовими. І змін фактично не відбувається. Проте, що в інших законах це все не міняється, ми сьогодні приводимо до конфлікту одного закону з іншими законами. Більше того, наступний законопроект, який ми будемо розглядати, ми розписуємо повноваження старшин, ми розписуємо повноваження прапорщиків тих, яких ми в цьому законі пробуємо відмінити. Таке враження, що в Міністерстві оборони і Генеральному штабі одна рука не знає, що робить інша рука. І це на все йде час той, який би парламент мав би заслухати, а що ж насправді відбувається в оборонному секторі і в секторі національної безпеки і оборони,

Друзі, це вже тут ні в парламенті, ні на Банковій, ні на Грушевського не пройде – люди вже побачили правду і люди вже очі відкрили. На жаль, на жаль, розчарування чергове в цій владі, яка прийшла після Майдану, яка прийшла на війні. Я сподіваюсь, що через кілька днів буде дана повна оцінка і ці вже звіти нікому не будуть потрібні у парламенті, але їм буде дана оцінка і місця по тюрмах і по лавках для них вже будуть готові.

Шановні народні депутати, мені бачиться, що велика є проблема в тому, що Верховна Рада України намагається зробити вигляд, що нічого в країні не відбувається. І пропонуючи начебто потрібні закони демонструючи заклики, що треба забезпечити обороноздатність країни, ми бажаємо обійти ті проблеми, які сьогодні є пекучими для українського суспільства. Я думаю, що кожен, хто працює на окрузі, шановні колеги, підтвердить, якщо цей рівень ненависті, який циркулює в Києві між політиками й інститутами державної влади досягне глибинок, країну розірвемо ми просто. І Верховна Рада, і ми всі разом з вами будемо нести за це відповідальність. Бо, говорячи про начебто потрібні рішення, ми не говоримо про те, що сьогодні люди залишені напризволяще, вони з цими тарифами і комунальними послугами, які їм надаються за захмарні захмарні ціни, вижити не можуть. Верховна Рада не може наважитися, зібратися, послухати це питання. І сказати, де влада може допомогти і в чому підтримати людей, щоб вони вижили. Далі. Під красивими гаслами децентралізації, я тут сьогодні і слухав, як слинили цю тему, що "жить стало лучше и жить стало веселей", не розуміють, що жити стало веселіше тим, хто поробив собі зарплати і при цьому збільшив апарат управління в кожному районі, подивіться, вдвічі. Натомість, що ми бачимо? Знову оптимізуються школи, дитячі садочки і ФАПи, і амбулаторії. Якби були мізки, то подумали б, перед виборами цього робити не потрібно, щоб людей не збурювати. Покажу ще більш наочний приклад. В Новоград-Волинському дитячий будинок для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку, 42 дитини.

Але вирахування йдуть і всюмінімалку загнали доплати за особливий статус цих людей, які опікуються з цими дітьми з особливими потребами. А в нас тут про реформу, про з'ясування стосунків і абсолютно ми не говоримо про людей. Нам потрібно, шановні колеги, зупинитися. І Верховна Рада має взяти відповідальність на себе і продемонструвати, що вона є центр стабільності і спокою в Україні. Бо вибори можуть в Україні не закінчитися, якщо ми щодня будемо отримувати таку інформацію, яка спричиняє суспільний вибух. Мені бачиться, що нам треба припинити оці рішення приймати, а просто сказати, в якому стані перебуває країна і що нам потрібно далі зробити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І від фракції заключний виступ. Від "Батьківщини" СергійЄвтушок. СергійЄвтушок, "Батьківщина". Шановні колеги, з огляду на запропонований законопроект, ми бачимо в положенні, що є зміст їх змінювати, я маю на увазі зараз статути і інші нормативні акти, які потрібно які потрібно вже обновлювати. Ми бачимо військові звання, які пишуться з малої літери, бачимо там солдат, сержант, різні відрядження і все інше. Але, в той же час, в той же час, я буквально перед мною виступали колеги і говорили про НАТО, про колективну безпеку. Так от, в рамках всеукраїнського туру "Вірю в Україну", де здійснюються зустрічі з мільйонами, з сотнями тисяч українців, Юлії Тимошенко, нам, народним депутатам фракції "Батьківщини", ставиться запитання: чому до сьогоднішнього дня Україна не перебуває в НАТО? Ставиться запитання: чому до сьогоднішнього дня триває війна? І відповідь І відповідь на ці запитання ми отримуємо ось буквально в таких розслідуваннях, якBihus.info, які чітко свідчать, що Президент Порошенко разом із своїм оточенням чисто заробляє на крові мільярдні статки. Як може, у мене запитання, як може закінчитися війна в таких умовах, коли Президент країни здійснює і освячує ці речі? Як ми можемо бути членами колективної безпеки НАТО, якщо в армії процвітаємегакорупція? Тому зараз, вже в ці хвилини, ми бачимо повідомлення, що панГладковський складає повноваження, і це перша ластівка. Я закликаю всі силові структури, закликаю вас, шановні колеги народні депутати, долучитися до ініціативи створення тимчасової слідчої комісії, адже український парламент має дати чітку оцінку таким діям. Я закликаю Комітет з національної безпеки і оборони також зібратися на екстрене засідання, дати оцінку і висновки щодо таких дій. Я хочу сказати, що дійсно не тільки ось такі закони нас приведуть до того, що Україна стане повноцінним членом колективної безпеки, членом НАТО, але, в той же час, коли ми отримаємо можливість разом з вами тут, в українському парламенті, через українських силовиків контролювати найвищих посадових осіб, особливо тих, які на крові заробляють шалені, мільярдні статки. І я хочу сказати наступне, що насамперед нас стурбувала ця тема, оскільки стосується це війни і країни нашої, але це відбувається, цямегакорупція, відбувається і в інших галузях: в галузях капітального будівництва, на місцях. Тобто корупція нині освячена, як по вертикалі, так і по горизонталі. Тому наше з вами завдання - здійснювати контроль, не дати можливості вкрасти жодної гривні. Дякую за увагу.

Дякую. Шановні колеги народні депутати! Шановний український народе! Що сьогодні парламент може зробити для армії, для зміцнення нашої обороноздатності? Перш за все, це продемонструвати дисципліну і відповідальність у своїй роботі, перш за все. По-друге, я не погоджуюсь з шановним колегою з "Опозиційного блоку", тому що дійсно подвійні стандарти, для армії особливо, це дуже погано, нам потрібен єдиний стандарт. І в цьому залі, я думаю, немає людини із здоровим глуздом, яка сумнівається в тому, що стандарти НАТО для України – це єдині прийнятні сьогодні, потрібні нам. Адже стандарти армії країни-агресора, яка спочатку гарантувала нам безпеку, а потім здійснила військову агресію і продовжує знущатися над нами, ці стандарти, вибачте, залиште собі. Друзі, давайте дамо відповідь на питання: кому сьогодні потрібно дискредитувати армію і обороноздатність України? Звичайно, Путіну, більше нікому! Чиїми руками він здійснює цю операцію проти України і проти українського народу? На жаль… на жаль, руками присутніх в залі наших колег. Мені сумно бути колегою з тим, хто провокує, розхитує ситуацію, хто наклепом і брехнею намагається створити в суспільстві настільки складну ситуацію, що наші нещасні люди напередодні президентських виборів, та в них у голові вже все змішалося через таку… через це базікання і через ці провокації, які ми, на жаль, сьогодні цілий день чуємо. Давайте працювати і приймати закони, давайте виступати по темі законопроекту, а не в кожному своєму виступі відвертати увагу від теми, від основного, що сьогодні потрібно, лише для того, щоби дестабілізувати ситуацію і не дати провести президентську кампанію. В цьому залі президентської кампанії немає і не має бути. Хтось забув, що трибуна Верховної Ради – це не місце для політичної реклами або антиреклами, тому що всі, хто намагається сьогодні виступати, вони створюють антирекламу перш за все собі і своїм лідерам. Нечесна і брудна боротьба, на жаль, сьогодні це ознака в українській політиці. Тому від фракції "Блоку Петра Порошенка" закликаю вас, шановні колеги, працювати, а не займатися тим, чим, на жаль, сьогодні ми до цього часу з самого ранку займаємося. Працювати над законами, працювати в ім'я України, задля блага українського народу. Слава Україні! Дякую вам. Слово надається МустафіНайєму. Як хочете, Мустафа, єдине що, по темі законопроекту прошу виступати. По темі законопроекту виступати прошу. 13:43:33 НАЙЄМ М. Шановні колеги, ми зараз розглядаємо законопроект, який нібито має допомогти нашому оборонному комплексу і нашій армії. Я хочу, щоб всі зараз ті ж люди, які нас чують, зрозуміли, що сталося добу назад. Добу назад наші колеги-журналісти оприлюднили інформацію про те, що син одного з членів, заступник секретаря Національної безпеки і оборони, мав і був причетний до розкрадання оборонного бюджету. Двадцятидвохрічний хлопець згідно цьому розслідуванню переплачував і продавав державі в 2, в 3 рази дорожче деталі для техніки, а за ці гроші купував автомобілі, використовуючи мати, використовуючи ім'я і прізвища військовослужбовців, конкретні підрозділи, конкретні компанії, він разом з батьком ділили конкретні бюджети. В цей самий час, в нашій країні ГеннадійТруханов, мер міста Одеси, який є одним зі стовпів Петра Порошенка в цьому регіоні, маючи громадянство Російської Федерації, якого він позбавився в 17-му році, продовжує виконувати роль представника Президента. В цей же час Геннадій Кернес – людина, яка всіх нас отут, які сидять по цей бік залу, направляла на нас анти-Майдан, била на цих площах, продовжує виконувати роль людини – ставленика Президента. В цей самий час ми маємо керівника одного з підрозділів розвідки, який має громадянство Російської Федерації, і це підтверджено Службою безпеки України. І це зараз не про вибори. Я розумію, що багатьом зараз кортить говорити про вибори, про те, що станеться 31 березня. Але скажіть мені, будь ласка, яким чином ви хочете запросити з цими даними, з цією інформацією військовослужбовців до урн? За кого вони мають голосувати? Навіщо тоді ці лозунги на цих вітринах по всій країні про армію, якщо в тилу у цих солдат крадуть конкретні гроші? Це 250 мільйонів гривень – тільки те, що зараз задокументоване і це продовжується з 15-го року. Всі ці три роки нам розповідали про те, що армія зміцнюється і це правда. Але скажіть, будь ласка, чому тоді тут партнер Президента, це його партнер панГладковський – бізнес-партнер, йогоближайший друг, перебуваючи в національної безпеки і оборони, очолюючи міжвідомчу комісію, керував такою крадіжкою, просто поясніть? І останнє питання. Скажіть, будь ласка, а як після всього цього ми будемо говорити, що це саме той Президент, який зараз говорить, що Кремль нападає? Чи Кремль дозволяє робити ті речі? Чи Путін вкрав ті гроші? Дякую.

Доброго дня. РоманМацола, 190 виборчий округ, Хмельницька область. Ви знаєте, сьогодні йде дискусія: чи потрібно міняти стандарти, не потрібно стандарти; треба назви міняти військовослужбовцям, чи не треба. Однозначно я вам скажу, що потрібно. Чому? Тому що, якщо ми не відійдемо від радянської символіки, це не буде нічого доброго. Чому? Тому що єдине – дійсно, в НАТО ми можемо бути захищеними. Але хочеться ще сказати, не тільки треба стандарти міняти, а й, дійсно, бачити забезпечення і матеріальне, дійсно, солдат і сержантів, і всіх військовослужбовців, тому що зарплата сьогодні… ну м'яко сказано, від натовських трошечки відрізняється. прохання всіх, дійсно, підтримати цей законопроект. Да, дійсно, колеги кажуть, є неузгодження з іншими законами, з іншими положеннями. Я думаю, що це все можна виправити, треба починати з чогось, починати працювати і зробити, дійсно, те, що ми маємо з вами зробити. Так що я всіх закликаю все-таки проголосувати за цей закон. Дякую. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 19 округ, Вінниччина. Я хочу сьогодні нагадати нам, що ми разом з вами розглядаємо проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань мобілізації, цивільного захисту. Повторюю, мобілізації і цивільного захисту, а також соціальний захист та соціальна підтримка окремих категорій осіб. Що ми чуємо з цієї трибуни, що ми чуємо з цього залу? Хто за що тільки не говорив: за дітей,

Андрій Володимирович, ну, давайте, як тільки-но виходить до трибуни і розказують "за кури дикі, а не за індики", то давайте будемо спиняти, давайте будемо говорити, що так ми це… раніше ви ставили так це питання, і правильно ви робили. І правильно, і ми повинні зупиняти, тому що ж ми бачимо ці політичні баталії. Ми бачимо, що кожний, хто вийшов до трибуни, це вже він Президент, але ж із 44-х президентів всього-на-всього ми знаємо, що це буде один. А хіба нам не потрібно сьогодні міняти стандарти НАТО? З "Народного фронту" виступав пан полковник. Молодець, він, дійсно, сьогодні розповів, розказав з цієї трибуни правду, яка повинна бути в нашій армії і інше. А ми сьогодні виходимо до трибуни і розказуємо: то не так, то неправильно і інше. Я думаю, якщо ми йдемо до стандартів НАТО, ми повинні заранєє про це думати, ми повинні, дійсно, змінювати ці радянські символи, скільки можна. І, дійсно, це слово "комісар", "комісаріат", "військовий комісаріат", ви знаєте, я розумію прекрасно, що можна, але, разом з тим, для чого нам? Ми повинні, і дехто тут із він також… він каже, що ні, треба залишити, бо це ж радянська симоволіка. Да ні, не повинна вона бути. Я рахую, що ми повинні всі разом робити все, щоб її не було. Ми сьогодні повинні змінити ці всі радянські звання, і я думаю, що повинні ми сьогодні не за політику говорити з цієї трибуни, а за цей законопроект, який ми сьогодні говоримо. я думаю, що не навчило нас сьогодні. І я також їжджу і зустрічаюся з своїми виборцями, вони кажуть: "Що роблять народні депутати?" Вони хіба не розуміють, що ви тут політично піаритесь, а не говорите за той законопроект, який потрібно говорити? Я думаю, що тут багато із різних фракцій, не хочеться називати, тому що вони зараз будуть просити хвилину, але, разом з тим, ще прийде час, де вони будуть справедливо покарані, а не за цей піар, який вони говорять з цієї трибуни. завершуйте. СПОРИШ І.Д. …будемо працювати як Верховна Рада, а не як трибуна для того, щоб стати Президентом. Я розумію, що 43 проти одного, але разом з тим ми знаємо, що цей один більше зробив, чим 43. Шановні депутати, щодо законопроекту. Давайте не лицемірити. Наскільки зміна військових назв і військових ступенів наблизить нас до НАТО? Ні на один міліметр. Ми можемо називати їх як хочемо, вони які були, такі й залишаться. Тому не лицемірте – не лицемірте, що ви називаєте, що так, як в НАТО, так прийнято. В Латвії, старшина по-радянськи, фельдфебель - ........, був і є. Ви знаєте, що в Польщі і капрал, і плютоновий є, в чехів десятник і четар є. Залишаються в німців так само гефрайтер, унтер-офіцер, фельдфебель, обер-фельдфебель. До речі, в Бундесвері є, і у французів те саме, осталися ці назви. А ви хочете і так українську мову, засмічену русизмами і Бог знає чим трохи ще підкрасити англіцизмами і американізмами. То вас не наблизить до НАТО. А, може би, ми все ж таки згадали українську традицію і назви українських військових ступенів? А може, ми б вернулись до десятника, старшого десятника, бунчужного і старшого бунчужного. Може? А чому ні? Але ні, треба, бо так "как унастоящего белого человека чтобы все было". Так чи ні ви хочете? Не більше. Тому і не говоріть про наближення до НАТО, ні на грам це вам це вам не допоможе, ні на міліметр не наблизить до НАТО. Не в тому наближення до НАТО, майте на увазі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ, і одночасно це буде час і для репліки.Долженков, будь ласка. Шановні громадяни, ОлександрДолженков, "Опозиційний блок". Зараз ми розглядаємо багато питань, а чи є вони важливими для пересічного громадянина України? Чи є для вас важливим зміна офіцерських військових звань? Я думаю, це ані для громадян України, ані для військовослужбовців великого значення не буде мати, оскільки для військовослужбовців це, мабуть, матеріальне забезпечення і зброя, якісна зброя, до якої він має доступ. Для громадянина України це також не має ніякого значення, оскільки громадянин України повинен знати, що в Україні повинна бути сильна армія. Але яку ж ми можемо мати сильну армію, якщо, по-перше, ми не можемо подолати корупцію, про яку зараз члени коаліції, колишні члени коаліції "Європейська Україна" борються один з одним для того, щоб підвищувати свої рейтинги серед громадян України перед президентськими виборами. А чому не говоримо про найголовніше, що турбує зараз громадянське суспільство? А його турбує те, що ті обіцянки, які були вами дані в коаліційній угоді, про те, що ви побудуєте дійсно європейську країну, вони ж не знали, що ця європейська країна буде найбіднішою європейською країною в Європі, коли по показникам економічним Україна посідала не найгірші позиції. Вони ж не знали, що тариф природного газу буде досягнутий астрономічних цифр і збільшиться в 12 разів. З 2020 року він буде складати вже біля 12-13 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів. Вони, мабуть, цього не знали. І зараз ви переключаєте увагу громадян України про те, що ви нібито створюєте сильну українську армію, змінюючи офіцерські назви, які нічого спільного з тим історичним минулим не мають, по-перше. А, по-друге, від того радянського минулого, яке є невід'ємною частиною всіх нас з вами, і моїм, є частиною мого минулого, не потрібно відхрещуватися. Ви знаєте, я був у складі делегації в Брюсселі, і там відповідно є така вулиця: Сталінградська вулиця. І міста нібито такого вже немає, але все ж таки європейці на відміну від нас, вони не намагаються зруйнувати все і побудувати щось нове, як в "Інтернаціоналі", а, мабуть, вони враховують ту історичну пам'ять, яку все ж таки неможливо витерти з голів наших українських громадян нашого суспільства. І що б ви там не говорили про те, що цього не потрібно робити, я вважаю, що ця фракція, президентська,

Отже, колеги, ми завершили обговорення. Я прошу зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Хочу теж нагадати, що у нас ще є пропозиція включення в порядок денний сесії ще одного закону блоку Національної безпеки і оборони - 10008. Комітет говорить, що зал підтримує. Це тільки включення. І я відразу після голосування за цей закон поставлю ще закони, які у нас є включені в порядок денний сесії. Наперед попереджаю, щоб не розходились після голосування. Отже, прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців (№ 6372) за пропозицією комітету лишень за основу. За основу. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Підтримаємо, колеги.

Наступна – в комітет на доопрацювання. За-166 Рішення не прийнято. І останнє – суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати, прошу підтримати. Рішення не прийнято. І проект Закону 6372 я оголошую відхиленим. Колеги, тепер увага! Я ставлю пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань мобілізації, цивільного захисту. Хочу нагадати, в ньому є важлива правка, яка стосується також і проблеми розмінування. Комітет сказав, що переговорили з усіма фракціями і групами. Зараз ми лишень включаємо в порядок денний для прийняття рішення. Я продовжую на 5 хвилин засідання, щоб ми змогли це проголосувати. І я прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення 10008. Прошу проголосувати і прошу підтримати.

Немає голосів. Власне, я комітету говорив, що, на жаль, немає достатньої підтримки. Наступний – я тільки включення поставлю в порядок денний – це 9075, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продовження терміну спрощеної процедури реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я. Тільки включення в порядок денний сесії. Після обіду ми зможемо розглянути. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

За-152 І заключний – 10077: проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей застосування тимчасових положень здійснення спеціального досудового розслідування та судового провадження, включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу голосувати, прошу підтримати.

не прийняте, колеги. Таким чином, я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. О 16 годині ми продовжимо питання блоку безпеки і оборони. І я, колеги, сподіваюсь, що після обіду ми будемо працювати більш продуктивно. Хоч, разом з тим, закон, який ми прийняли: про продовження перебування на території України військ наших союзників, - це був надважливий закон. Я вважаю, це було дуже важливе рішення Верховної Ради України. О 16 годині очікую всіх в залі.